Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев!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

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Икономов,